Dobro jutro gospođe i gospodo zastupnice i zastupnici, sve vas srdačno pozdravljam kao i predsjednicu Vlade Republike Hrvatske gospođu Jadranku Kosor, potpredsjednika, ministre. Prelazimo na točku dnevnog reda koja je najavljena, a to je - Prijedlog za iskazivanje povjerenja Draženu Bošnjakoviću za obnašanje dužnosti ministra pravosuđa

Molim predsjednicu Vlade gospođu Jadranku Kosor da uvodno obrazloži prijedlog. Izvolite. **Kosor, Jadranka (HDZ)** Hvala vam lijepa, gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe zastupnice i gospodo zastupnici. Evo, srdačno vas pozdravljam, želim kao i uvijek da ovo bude jedna dobra i konstruktivna rasprava i da prihvatite prijedlog Vlade odnosno moj prijedlog, da gospodin Dražen Bošnjaković bude potvrđen za ministra pravosuđa. Kao što svi znate gospodin ministar pravosuđa Ivan Šimonović izabran je na vrlo odgovornu dužnost u Ujedinjenim narodima i to je bio njegov prijedlog, i ja sam ovog tjedna, početkom tjedna donijela odluku o njegovom razrješenju, budući da je gospodin Šimonović odlučio otići u Ujedinjene narode, dakle nastaviti svoju karijeru u New Yorku. Kako Hrvatski sabor završava ovu sjednicu ovih dana dakako da ne bi bilo dobro da Hrvatska vlada nastavi rad bez ministra pravosuđa, i zato danas predlažem da potvrdite gospodina Dražena Bošnjakovića. Zašto predlažem gospodina Bošnjakovića. Prijedlog je bio, do prijedloga je bilo vrlo jednostavno i lako doći. Moram reći i u razgovoru s Ivanom Šimonovićem, jer je gospodin Dražen Bošnjaković do sada kao državni tajnik u Ministarstvu pravosuđa uistinu nosio veliki golem dio posla, kojeg je izvrsno obavio. Ali ono što sasvim sigurno treba reći danas jeste da je gospodin Dražen Bošnjaković posvećen pravosuđu, da je cijeli svoj život, radni naravno, posvetio na ovaj ili onaj način pravosuđu, da je svakako jedan predani pravnik u tom smislu. I ja zato vjerujem da će dužnost ministra pravosuđa obavljati odlično. I predlažem da zbog nekoliko činjenica, prije svega, što je gospodin Bošnjaković kao državni tajnik vodio i radnu skupinu, dakle jedan veliki projekt racionalizacije mreže sudova, putem spajanja sudova iste vrste. Tako da mi danas bilježimo već postotak koji je veći od 35 35 kada govorimo o racionalizaciji sudova. Pa je sasvim sigurno da je radio na mnogim drugim projektima. Ja ću istaknuti kada govorimo o skraćivanju duljine trajanja sudskih postupaka i jačanja procesne discipline, nekoliko strateških procesnih zakona. Kao što je Zakon o kaznenom postupku, Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o parničnom postupku, Zakon o upravnim sporovima itd. Dakle, na svemu tome je radio gospodin Dražen Bošnjaković, dapače, ne samo radio nego je bio i nositelj toga posla. Isto tako radio je predano i uz posao kojim se racionalizirala mreža Državnih odvjetništava, tako da mi sada bilježimo smanjenje za 23%, dakle sve na tragu racionalizacije, i boljeg učinkovitijeg obavljanja posla. Neću dakako nabrajati sve što je Dražen Bošnjaković radio u svome životu, dobili ste životopis, poznajete ga kao zastupnika u Hrvatskom saboru, kao predsjednika Odbora, samo ću još na kraju reći da vjerujem da će jednako tako dobro kao što je kao državni tajnik vodio niz poslova na dobrobit Hrvatskoga pravosuđa, pa onda u konačnici svakako na dobrobit svih nas, Hrvatske vlade i Hrvatske države, vjerujem da će predano raditi i dalje u očuvanju neovisnosti pravosuđa, da će u tom smislu davati čvrstu i nedvosmislenu potporu neovisnosti Hrvatskoga pravosuđa. DA će svakako predano raditi na ispunjavanju mjerila koja se naslanjaju na poglavlje 23. odnosno zatvaranje Poglavlja 23. pravosuđe i temeljna prava. Sigurna sam da će u tome biti iznimno uspješan, i ono što itekako vjerujem i sigurna sam da će biti jedan od stupova Vlade u borbi protiv korupcije, da će u tom smislu kao i do sada davati golem doprinos, i da ćemo i taj posao uspješno nastaviti. Dakle, posebno ono što očekujem kao predsjednica Vlade, ja vjerujem od danas ako bude glasovanje danas ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića da prione iz sve snage velikom poslu koji je još pred nama, koji ćemo uspješno završiti vjerujem do kraja ove godine a to je zatvaranje poglavlja 23. i vjerujem da će u tome imati iznimne uspjehe i da ćemo taj posao obaviti onako kako smo planirali. Tako da gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, zastupnice i zastupnici predlažem u ime Vlade da potvrdite Dražena Bošnjakovića kao ministra pravosuđa u Vladi Republike Hrvatske. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. U ime Kluba HNS-a HSU-a, gospođa zastupnica Vesna PUsić. Izvolite. poštovani gospodine predsjedniče, poštovana predsjednice Vlade, ministri, kolegice i kolege. Ovo je na neki način situacija u kojoj se opraštamo sa dosadašnjim ministrom pravosuđa dr. Šimonovićem i izjašnjavamo o prijedlogu novog ministra gospodina gospodina Dražena Bošnjakovića. Moram reći da iz perspektive opozicionog kluba, a i iz perspektive Nacionalnog odbora, smatramo da je u mandatu u kojem je doktor Šimonović obavljao ovaj posao, napravljen pomak za nas najznačajnijem po našem mišljenju području, a to je pitanje reforme pravosuđa, odnosno pitanje Poglavlja 23. - Pravosuđe i temeljna prava. Bez obzira na mnoge akcijske planove i strategije i razno-razne projekte vezane na pravosuđe koji su provođeni, smatramo u klubu HNS-a i HSU-a da je apsolutno najznačajniji potez u reformi pravosuđa bilo izglasavanje koncem prošle godine zakona kojim se na jedan vrlo konkretan ili 'ajmo reći na konkretniji način nego što je to bilo ikada ranije, definiraju kriteriji za imenovanje novih sudaca i državnih odvjetnika koji ulaze u profesiju i za napredovanje u profesiji onih koji već jesu suci ili državni odvjetnici ali nisu dosegli vrhunac u svojoj karijeri, dakle imaju prostora za napredovanje. U tom području ima još po našem mišljenu potrebe da se točnije i jasnije definiraju kriteriji za napredovanje, kako oni ne bi ovisili o arbitrarnoj procjeni bilo koga i o osjećaju ili impresiji bilo koga, nego o kvaliteti ljudi koji su kandidati za napredovanje ili kandidati za profesiju i koji su to pokazali objektivnim ocjenama na studiju, na pravosudnom ispitu, na testovima koje polažu prilikom prvobitnog boravka u državnoj pravosudnoj školi ili doškolovanja odnosno dodatnog treninga tokom svog svog posla na sudačkim i državno odvjetničkim funkcijama i dužnostima. Dakle, da postignemo 'ajmo reći jedan meritokratski kriterij u jednoj profesiji koja je temelj funkcioniranja države uopće i apsolutno svih institucija. Kao što je najvažnije to je sigurno i najteže poglavlje i poglavlje u kojem se reformama suprotstavljaju najžešći otpori. Bez obzira što se radi o da tako kažem drugoj strani u našim političkim odnosima, je mišljenje da je kolega Bošnjaković, naš bivši kolega Bošnjaković i svojim poslom u Saboru a i svojim poslom na ovim poslovima koje je radio kao državni tajnik u suradnji sa dosadašnjim ministrom Šimonovićem, sigurno stekao puno iskustva i sigurno bio u stanju procijeniti u kojoj mjeri prihvaćajući se ovog posla, prihvaća se posla koji je ključan i čiji rezultati će biti ključni za okončanje pregovora. Pravosuđe i temeljna prava jedino je područje u kojem naši kriteriji, nas ovdje u Hrvatskoj i nas ovdje u Saboru, moraju i biti će viši i stroži nego kriteriji Europske komisije i Europskoj vijeća. Jer kada se radi o pravosuđu, radi se o nečemu bez čega ne možemo zapravo početi pravu reformu gotovo ni u jednom drugom području. Radi se o temelju na kojem ćemo dalje graditi i zbog toga ćemo u ovom poglavlju ne samo surađivati kao Parlament, surađivat ćemo i moramo surađivati i kao pozicija i opozicija na ovoj temi, a mi u Hrvatskom saboru imamo apsolutno mogućnosti i instrument, da stanemo čvrsto na poziciju da ovo poglavlje ne zatvaramo zbog našeg stava i naše ocjene, ne zatvaramo dok faktički nismo počeli provoditi i jasno i točno u zakonima nismo definirali čvrste, objektivne kriterije za izbor i napredovanje sudaca. Za to ćemo morati mijenjati postojeći zakon, morat ćemo mijenjati i niz drugih zakona obzirom da smo dobili u poglavlju Pravosuđe i temeljna prava 21 mjerilo koje se može nekako raščlaniti u gotovo 50 konkretnih praktičnih zadaća. Budući da su nam rokovi po nekom okvirnom hodogramu kratki, dakle sve što zakonodavno želimo promijeniti, trebali bi promijeniti rujan, uključujući rujan ove godine, eventualno nešto malo u listopadu ali rujan bio poželjan budući da je listopad ili 1. listopad neki rok za dostavu podataka hrvatskih za potrebe Europske komisije. Prema tome, zadaće su velike, rokovi su kratki. Gospodine Bošnjakoviću, vi imate našu podršku u ovom poslu koji ste se odlučili prihvatiti, ali molimo vas da razumijete koliko je važan taj posao, koliko će vam biti teško, jer će biti ogromni pritisci da ne napravite posao koji se treba napraviti ili u najmanju ruku da ga ne napravite onako kako se treba napraviti. Pretpostavljam da ste u dosadašnjem svom poslu mogli to već vidjeti i ocijeniti. Ali istovremeno kada se prihvaćate takvog jednog zaista osjetljivog posla koji treba u kratkom vremenu napraviti, po našem mišljenju pruža vam se ogromna šansa za ono što je po mom mišljenju nekako cilj ili ambicija svakog čovjeka koji se prihvati javnog posla, a to je da faktički nešto izmijenite i faktički pozitivno doprinesete institucionalnoj izgradnji ove zemlje. Prema tome, stavljamo vam to na dušu. Nadamo se da ćete biti uspješni u svom poslu i podržat ćemo vas. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala lijepa. U ime kluba IDS-a gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče. Gospođo predsjednice Vlade, poštovana gospodo zastupnici, bivši ministre. Jasno je da će gospodin Bošnjaković postati budućim ministrom pravosuđa, glasovala opozicija za ili protiv. Ali se onda normalno postavlja pitanje što će se učiniti na čelu jednog od najzahtjevnijih ministarstava. Gospodin Šimonović može kazati da je otvorio jedno od najznačajnijih područja, ono o pravosuđu, to mu treba zasigurno priznati, ali puno puno posla je kojega zasigurno u ovoj zemlji je pred gospodinom Bošnjakovićem i onoga kojega će isto tako zatvoriti, a ostao je otvoren od nekih ranijih pa i '90.-tih godina. Ja ću se ovako prisjetiti npr. Zakona o turističkom zemljištu. Zašto spominjem taj zakon? Zato jer je nosioc tog zakona bio upravo gospodin Bošnjaković i sad javno postavljam pitanje kada će hrvatski tajkuni, stranci, početi plaćati korištenje stotina tisuća hektara državnog zemljišta. Gospodin Bošnjaković, rekoh, branio je taj zakon u Saboru, od tog zakona nema ništa. pretpostavljam da tijekom ove godine od tog zakona isto tako neće biti ništa, kao ni možda idućih nekih godina ne dođe li do promjene vlasti. To meni govori i o jednom velikom stupnju korumpiranosti hrvatske politike. Jasno da se recimo cijenimo ne smije uništiti te hotelijere, ali kako je moguće da "sirotinja" za jednu terasu, za jedan m2 plaća 10 ili 15 eura mjesečno, a naši tajkuni za stotine hektara tzv. turističkog zemljišta nikome ne plaćaju ni kune. Međutim ajde, pustimo sada to, nećemo više o tome. Ali me živo recimo zanima što će budući ministar poduzeti po novom Ustavu kada je riječ npr. o reviziji pretvorbe, hoće li ići išta biti od toga. Ja naprosto sumnjam ili pretpostavljam da će i dalje ostati na snazi ona vječna dikta koja će nas pratiti "tko jamio, jamio". Kao što isto tako pretpostavljam da u imovinu onih koji su to činili neće se dirati. Što će biti npr. sa uništavanjem npr. imovine građana hrvatske, srpske nacionalnosti van onih ratom zahvaćenih područja, hoćemo li mi vratiti u naš pravni ustroj ako se ne varam članak 190. Zakona o obveznim odnosima koji je tamo '96. godine svjesno brisan kako se ne bi obeštetilo one kojima je imovina u tom periodu ranih '90.-tih godina stradala ili srušena ili uništena van ratom zahvaćenih područja. Da li ćemo mi u ovoj zemlji gospodo imati još slučajeva poput recimo onog iz Varivoda kada su osobe tužile državu zbog ubistava očeva, majki. Sve se to dešavalo dva, tri pa i više mjeseca nakon uspostave pravnog poretka na prije prije toga okupiranom prostoru, ali se eto na kraju ispostavilo da zbog tih tužbi moraju

ove baletne klauzule npr. naših poslovnih banaka koje iste vezuju uz Švicarce koje naprosto na jedan amoralan način u ovom trenutku… Pa govorim na isti način na koji je govorila gospođa Pusić i na koji je govorila premijerka, gospodine Đakiću. bivši ministar ili još uvijek i danas ministar još, puno je zasigurno uradio na tom području. O tome je prije mene govorila gospođa Pusić. Ja njemu čestitam na odlasku u New York, neka, ipak je i to dobro jasno za Hrvatsku. Normalizira se ta neka situacija u susjedstvu, problem je, ali dobro to je možda taj neki policijski posao što neki kriminalci iz Srbije šeću Hrvatskom i obrnuto, što su možda ovdje našli utočište i ubice premijera Đinđića, a to možda će netko reći da je više policijski nego pravosudni posao, ali o tome također treba progovarati. Sve u svemu, gospodinu Bošnjakoviću ne bi trebalo biti dosadno. Tu se može spominjati i pitanje sukcesije kako ćemo u ovome proći ili ćemo proći kao i sa arbitražnim sporazumom. S druge strane, gospodinu Bošnjakoviću spočitava se što je u HDZ-u. Dobro, to je možda i jedan od razloga da ne podržimo ovaj prijedlog… Da ne podržimo ovaj prijedlog, ali ja si postavljam pitanje tko bi prihvatio 6 mjeseci, 8 mjeseci ili 12 mjeseci do izbora ovu funkciju koju danas prihvaća gospodin Bošnjaković. Ne znam, vjerojatno netko bi, ali bi tom nekome zasigurno trebalo 6, 10, 12 mjeseci da uđe u posao i funkcioniranje, kao što sam ga nazvao, jednog od najzahtjevnijih ministarstava. Zato ja osobno smatram da već kada se predlagalo budućeg ministra pravosuđa da se predložilo pojedinca koji poznaje funkcioniranje jednoga sustava, iznutra jasno, kao što je Ministarstvo pravosuđa. Sve u svemu, ja isto tako ne mislim da je sav posao u ovoj zemlji otvaranjem tog 23. poglavlja odrađen. Hrvatski ministar pravosuđa, bez obzira što ga izabiremo danas 2010. godine, ima puno posla za odradit koji je ostao i iz onog vremena ranih '90.-tih godina o čemu sam i govorio. Ja mu želim da gospodina Bošnjakovića javnost prihvati kao što je prihvatila gospodina Šimonovića. Znam da ga javnost zasigurno neće štedjeti, nije ga štedjela niti zadnjih nekoliko mjeseci, seciralo se sve kad je riječ o gospodinu Bošnjakoviću i vlasničke udjele u nekoj tvrtci. Ali je ono što ja mogu za gospodina Bošnjakovića posve otvoreno kazati da njegova komunikacija sa ovim Parlamentom i li sa ovim Domom ili sa ovim Saborom je bila maksimalno korektna i to treba naglasiti, vjerojatno i stoga što je prije no što je postao državni tajnik bio u klupama ovoga Doma. Onda što će sigurno hrvatska javnost u vrijeme koje je pred nama pratiti kako će se ministarstvo postaviti recimo u slučaju Glavaš, ali i u borbi protiv korupcije, a najviše se zasigurno dogodila, ali tu ja opet ništa ne očekujem u vrijeme pretvorbe odnosno privatizacije. Za kraj, ja jasno gospodin Bošnjakoviću želim puno sreće. puno sreće. Glasat ćemo razumljivo kao što će glasati i opozicija. Međutim, ja mislim da je jedno daleko bitnije pitanje u ovom trenutku od toga tko će sjediti na čelu Ministarstva pravosuđa, da li može ova Vlada uspjeti. Da li ova Vlada može zemlju povući iz krize, a bojim se da naprosto ne može zato jer nema onaj stvarni izborni legitimitet. Vlada kaže konačno gospodine Đakiću i svi vi koji dobacujete da će u idućih 6 mjeseci biti još teže, da je zato nužno okupljanje HDZ-a, SDP-a, kaže ostali. Dobro jutro narode ja mogu uskliknuti. Ja to govorim još od 2008. da dno dna možemo očekivati negdje oko Vazma, ali nikakvo okupljanje u ovom trenutku bez okupljanja oko naroda ne može pomoći ovoj zemlji a to je naprosto okupljanje nakon nekih prijevremenih ili ne znam kako sa rečenicom premijerke da je vrijeme da se okupimo, da okupimo da ne bi kako je, potonuli u još dublji bezdan iako nije rečeno tko nas doveo do tog bezdana. Ali ako ga želimo izbjeći moramo se još jedanput ponavljam okupiti oko naroda što je moguće prije na nekim izvanrednim izborima. Za kraj ja želim puno sreće gospodinu Bošnjakoviću. Želim sreće njegovim suradnicima. Želim i uspjeh Vladi to sam uvijek želio, uvijek sam želio, uvijek sam to naglašavao. A to što Vlada možda nije bila baš uspješna o tome nekom drugom prilikom. Đakić. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, gospođo predsjednice Vlade, uvaženi potpredsjednici. Pa evo, povrijeđen je članak 209. Poslovnika Hrvatskog sabora gdje uvaženi kolega Kajin u svojem nastupu ne govori o temi koja je pred nama, a to je imenovanje novoga ministra nego stalno ispirući usta mojim prezimenom kojemu nisam mu ni dobacio ni riječ zasigurno želi staviti nekakvi nekakvi krimen na mene i mislim da u buduće bi trebali upozoriti ga da se drži .../Govornik se ne razumije./... Poslovnika i teme koja je pred nama. Ja vjerujem da će on podržati novoga ministra i da će biti u redu, ali bih ga zamolio da prekine ispirati usta sa mojim prezimenom. Hvala. Budimo danas tolerantniji. Ipak biramo ministra pravosuđa. Što više potpore to je dobro, znate u svakom slučaju, Hvala vam Gospodine predsjedniče, samo evo dvije, tri informacije. Zapravo radi jedne informacije temeljne sam se javila budući da je gospodin Kajin naravno poslovično u kvalificiranju Vlade katastrofičan, pa je među ostalim spomenuo Zakon o turističkom zemljištu svakako govoreći o korumpiranim političarima itd. Gospodine Kajin, ne znam na koje ste mislili. Dakle, i govoreći o tome da od zakona nema ništa. E pa gospodine zastupniče ima. Upravo u četvrtak na sjednici Vlade mi ćemo donijeti Zakon o turističkom zemljištu i poslati ga Hrvatskom saboru, tako da sam alkarica, kao što nisam, na žalost rekla bih Damir Kajin u ništa, jel' ovaj puta sasvim sigurno. Što se tiče pitanja oko toga tko bi se u ovo vrijeme, dakle nabrajali ste nekoliko mjeseci prije bit će izbori redoviti, prije izbora prihvatio dužnosti ministra pravosuđa. Želim odgovoriti na to pitanje jer očito gospodin Kajin to ne zna. Dakle, prije svega onaj koji zna, onaj koji može, onaj koji hoće i onaj koji je hrabar uhvatiti se u koštac sa svim problemima koji su pred nama a to je Dražen Bošnjaković. Evo, to je odgovor i na to pitanje. I samo jedna kratka opservacija oko nečeg što može biti vrlo opasno. Dakle, gospodin Kajin kaže da će nadzirati kako će se Ministarstvo pravosuđa pa onda i budući ministar očitovati i kako će se postaviti u slučaju Glavaš. Želim vas evo moram na žalost reći i poučiti. O tome se neće očitovati niti postaviti Ministarstvo pravosuđa, nego sud. Sud će odlučiti u toj stvari, a ministarstvo ne niti će se postavljati niti odlučiti. I zato sam rekla u uvodnoj riječi da sam sigurna da će gospodin Bošnjaković snažno podupirati neovisnost hrvatskoga pravosuđa. Hvala lijepa. Hvala. Imamo jedan ispravak gospodin Damir Kajin. Izvolite. daj Bože da on dođe na dnevni red pa makar ako je riječ o izvanrednoj sjednici Sabora Republike Hrvatske. Ali ono što je sigurno gospođo predsjednice da ti naši tajkuni ni ove godine, a bojim se ni iduće ni po tom novom zakonu neće državi platiti ili državnom proračunu niti jedne kune. Prema tome, imali ne imali zakon na kraju se tajkunima dobro piše, a narodu loše. Pa to je više rasprava ne ispravak netočnog navoda, ali idemo dalje. U ime kluba SDP-a, gospođa zastupnica Ingrid Antičević Marinović. Izvolite. Hvala poštovani gospodine predsjedniče, poštovana predsjednice Vlade, ministri, kolegice i kolege. Klub SDP-a ocjenjuje da Vlada u zadnjih godinu dana, u zadnjih više od sada 365 dana na čelu sa novom premijerkom nije uspjela napraviti jedan novi zaokret, novi smjer. Izostali su pravi učinci. Nisu provedene suštinske reforme koje bi značile bolji život za građane, za gospodarstvo. Ukratko, nije zaustavljena kriza. Dok drugi već isplivavaju mi još uvijek tonemo na žalost sve dublje. Radnici ostaju bez posla nezaštićeni, izručeni na milost i nemilost poslodavaca. Vlada u svemu tome, pa čak i kroz resorno ministarstvo odbija zaštititi radnika, odbija naš prijedlog da se u kazneno zakonodavstvo uvede posebna inkriminacija koja bi zaštitila radnika, koja bi zaštitila njegovu pravedno ostvarenu plaću. I ne samo to, nego i sada izmjenama Zakona o radu ostaju po Vladinom projektu i ta zadnja zaštita, zadnja brana od goropadnosti poslodavaca inkorporirana kroz kolektivne ugovore. Osim toga, kroz resorno ministarstvo, unatoč tome što su svi ocijenili da je prethodni ministar bio sposoban da to učini, Vlada je kočila suštinsku reformu kaznenog zakonodavstva koja bi dakle s jedne strane zaštitila rad, a s druge strane uvela suvremenu gospodarsku inkriminaciju po kojoj bi prvi na red i na odgovornost kaznenu bile pozvane upravljačke strukture. Dakle a kao najvažnije kazneno djelo u biti najvažnija antikorupcijska mjera. Dakle mi u klubu SDP-a poznajemo rad gospodina Bošnjakovića, držimo ga dobrim poznavateljem prilika, i bolje reći još uvijek neprilika u pravosuđu, međutim znamo i kako je Vlada na sve poticaje, pa čak i prošlog ministra zaustavljala ove reforme koje se odnose prije svega na kazneno zakonodavstvo, koje bi značilo bolji život, bolji, pravedniji prije svega život za građane. Dakle sve u svemu taj bolji život koji je obećavan, pravedniji život nije ostvaren, a mi smatramo da to ne mogu ni učiniti oni koji su i stvorili ove probleme. Klub SDP-a stoga drži da Hrvatskoj nije potrebna rekonstrukcija, nego konstrukcija nove Vlade. Hvala. Hvala vam gospođo predsjednice. Želim ispraviti nekoliko netočnih navoda koje je izrekla, odnosno sve skupa jedan veliki netočni navod gospođe Antičević. Vlada odbija zaštititi radnika, Vlada je kočila sustavnu reformu kaznenog zakonodavstva kao najvažnije antikorupcijske mjere. Ako je neka Vlada se dokazala u borbi protiv korupcije, onda je to upravo ova Vlada na čelu s gospođom Kosor. Mislim da jednostavno ste izrekli nešto što je apsolutno neistinito. Vlada odbija zaštititi radnika. Ova Vlada se itekako trudi i sve čini da bi zaštitila radnika, i to nije istina što ste rekli vezano za kolektivni ugovor. Znamo što se želi promijeniti u novom Zakonu o radu, a o tome ćemo tamo vidjeti u pregovorima daljnjim sa radnicima i sindikatima. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Kolegica ne držeći se teme i točke dnevnog reda, ipak je uspjela desetak netočnih navoda. Ja ću koliko mi vrijeme dozvoli. Rekla je da ova Vlada nije zaustavila krizu i drugi su isplivali iz krize, a mi nismo. Kolegice Ingrid, pogledajte si malo Državni zavod za statistiku, ako mu vjerujete. Realna plaća u Hrvatskoj veća je nego u regiji, veća je nego u sedam članica Proračun deficita je manji nego u većini zemalja Europske unije, i manji je nego u regiji. Ukupni omjer duga prema BDP-u je manji nego u svih zemalja regije i manje nego u većini zemalja Europske unije. Znam da vas bole ti podaci, nas vaše laži ne bole, ali vi ćete na sljedećim izborima ipak morati temeljit svoj neuspjeh na našim točnim podacima.

Gospodin Josip Đakić, ispravak također. **Đakić, Josip (HDZ)** Gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora, predsjednice Vlade. Naime netočan je navod kolegice Antičević gdje je navela da je Vlada zaustavljala projekte koje je predlagao dosadašnji ministar Šimonović. To je apsolutno netočno, to je zapravo laž koja je izrečena u ovoj sabornici. Vlada naprotiv je donosila zajedno sa ministrom Šimonovićem sve zakonske prijedloge koje u ovom Saboru smo uvažili i donijeli kako bi se što više koruptivnih djela spriječilo. I danas se vrše istrage onih koji su doveli firme u teške položaje, i budite bez brige doći će red i na one iz vaših redova. **Sumrak, Đurđica (HDZ)** Hvala vam gospodine predsjedniče Sabora. Pa ništa čudno za gospođu Antičević, to je tako već folklor njezin da se razmeće različitim temama, nabacuje ih, ali nasreću i Svjetska banka i MMF su se pozitivno očitovali i sa o radu ove Vlade, jednako tako o predsjednici, o cijeloj Vladi, pa isto to vjerojatno gospođu Antičević jako smeta to što se pokrenuo proces antikorupcijskih programa, jer naravno oni se malo isto tako strahuju. Lako se i skrivati iza sindikata, lako se skrivati iza tuđe nevolje, treba se s njom suočiti. Ova Vlada to može. Hvala. I imamo jednu prijavu za pojedinačnu raspravu. Gospodin zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine predsjedniče, gospođo predsjednice Vlade, gospodo ministri, gospođe i gospodo zastupnici. Danas raspravljamo, razgovaramo o iskazivanju povjerenja novom ministru pravosuđa, pa je ovo prilika zapravo govoriti nekoliko riječi o tome što su temeljni problemi pravosuđa danas. jedan od temeljnih problema je zasigurno njegova efikasnost, ali osim stanja u sudstvu, ono itekako utječe i na gospodarske tijekove. upravo stanje u pravosuđu, efikasnost pravosuđa ima i veliki utjecaj na položaj Hrvatske kada je u pitanju pozicija zanimljive zemlje ili nezanimljive zemlje za strana ulaganja za investitore. Stanje u pravosuđu naravno utječe i na poslovanje cjelokupnog pa i bankarskog sektora, utječe u konačnici kroz svoju efikasnost i na visinu kamatnih stopa. Naravno da to treba mijenjati, da treba učiniti pravosuđe što efikasnijim kako bi i uvjeti poslovanja koje proizlaze kroz posljedicu efikasnosti pravosuđa u Hrvatskoj bili što je moguće bolje. Ali ono što je posljednjih mjeseci obilježilo hrvatsku politiku, to je kriminalizacija poslovnih i političkih odluka koja se dogodila kroz proces borbe protiv korupcije. Ta kriminalizacija gotovo je potpuno zaustavila gospodarske tijekove, posebice u onom državnom sektoru, državnim tvrtkama, pa i tvrtkama u vlasništvu čiji su osnivači jedinice lokalne samouprave. Došlo je na žalost do toga da se nitko danas više ne usudi donositi poslovnu odluku i to je jedan od razloga zbog čega bruto društveni proizvod u Hrvatskoj ne raste za razliku od ostalih zemalja u okruženju koje polako izlaze iz recesije. Pitanje zapravo kroz takav jedan proces što se moguće dogodila i činjenica da je u ovom trenutku najutjecajnija politička osoba u Hrvatskoj ne predsjednik Republike, ne premijerka nego glavni državni odvjetnik upravo kroz tu kriminalizaciju poslovnih i političkih odluka. Upravo zbog toga bit će jedan od najvažnijih zadataka, dužnosti novog ministra pravosuđa kako učiniti pravosuđe efikasnim, osloboditi ga ovog tereta kako bi i gospodarski tijekovi u Hrvatskoj se ubrzali i kako bi pravosuđe dalo svoj puni doprinos razvoju gospodarstva a ne bilo kočnica razvoja gospodarstva što je u ovom trenutku. Kroz odgovore na ova pitanja i ocjene ovog područja biti će i stav Hrvatske stranke prava o povjerenju novom ministru. **Bebić, Hvala. I zaključno gospođa predsjednica Vlade gospođa Jadranka Kosor. Izvolite. Hrvatske, koji su gospodina Bošnjakovića podržali dakle predlažem Hrvatskom saboru da potvrdi Dražena Bošnjakovića da potvrdi za ministra pravosuđa u Vladi Republike Hrvatske. Na samom kraju dakako da moram reći rečenicu dvije oko tvrdnje zastupnice koja je govorila u ime Socijal-demokratske partije hrvatske, o tome da je Vlada zaustavljala reforme u pravosuđu. TA izjava je prije svega strašna uvreda za gospodina Ivana Šimonovića, ministra pravosuđa u Vladi Republike Hrvatske, koji je u Vladi znate bio kao neovisan i ta izjava zapravo hoće reći da je on pristajao na pritiske i na zaustavljanje reforme pravosuđa i svih procesa i da je on zapravo pristao, ne znam iz kojih razloga, svejedno ostajati u takvoj Vladi. Dakle, to je zaista uvreda prije svega Ivanu Šimonoviću, oko uvrede Vladi, mi smo na to navikli i kao što vidite podnosimo to. Ali moram reći naravno da je to neistina, i zbog činjenice da je Vlada provodila. Jer Ivan Šimonović i Ministarstvo pravosuđa nisu otok u Vladi, nego da je Vlada provodila sve reforme, da je Vlada donosila sve planove, da je donosila i akcijski plan za borbu primjerice, protiv korupcije nego ga je provodila, dapače Vlada je donijela i obvezu i akcijske planove za svako javno poduzeće, koje na temelju tog akcijskog plana provodi borbu protiv korupcije i niz drugih poslova, dakle ovaj posao je obavila Vlada Republike Hrvatske zato smo dame i gospodo otvorili poglavlje 23. Jer da je Vlada zaustavljala te procese onda poglavlje 23. ne bi bilo otvoreno. I ono što je naravno najstrašnije takva izjava ne šteti Vladi, takva izjava šteti interesima Republike Hrvatske, nacionalnim interesima. I to bi u SDP-u trebali znati. Hvala lijepa. Zaključujem raspravu i molim klubove, glasovat ćemo u 12 sati o predloženom ministru Draženu Bošnjakoviću, pa molim klubove da okupe zastupnike u 12 sati u sabornici. Hvala lijepa vama svima, predsjednici Vlade i svim drugima koji su sudjelovali. Obavještavam da je predsjednik Odbora gospodin Petar Selem zakazao sjednicu Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu danas u 13 i 30 sati u Bana Jelačića centar. I drugo, Nacionalni odbor za praćenje pregovora će danas u Hrvatskom saboru prikazati Slovački dokumentarni film Osadne koji je prikazan na ovogodišnjem festivalu Zagreb dox a koji na duhovit način popularizira članstvo u Europskoj uniji. Film će se prikazati u 13 i 30 sati u dvorani "Josipa Šokčevića" uz prijevod na Hrvatski jezik, to je Mala vijećnica. Nacionalni odbor vas još jednom sve poziva, a pozivam vas i ja ako možete doći gledati to, film je bio prikazan već djelomično na našoj televiziji ali sa insertima. **Bebić, Luka (HDZ)** Dame